Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Декларация от името на Парламентарната група на Синята коалиция – народният представител Иван Костов. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Парламентарната група на Синята коалиция възразява срещу начина, по който започна разглеждането на Закона за бюджета на страната. Според този закон трябва да се внесе заедно с консолидираната бюджетна програма, от която да става ясно какъв е общият дефицит на Република България, изключително важен показател. След внасянето на Законопроекта за бюджета, правителството в лицето на министър-председателя направи няколко дълбоки промени в политиката. Първо, вдигайки осигурителните вноски вместо увеличаването на изискуемия стаж, което променя взаимоотношенията между Републиканския бюджет и бюджета на

беше подписано споразумение с Лекарския съюз, което аз няма да коментирам от друга гледна точка, освен от тази, че в следващата година се предвидиха допълнително 130 млн. лв., които трябва да бъдат платени през бюджета и през Касата. Тези 130 милиона не са разчетени в Републиканския бюджет, който ни е представен. От тази гледна точка, гледането на Закона за бюджета не позволява народните представители да изработват отношение към най-важните политики на страната – тази на трудовата, социалната политика, пенсионното дело и тази за здравеопазването. Освен това в законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса е казано, че тези бюджети се приемат преди бюджета на страната или заедно, но заедно трябва и да влязат да се гледат. От тази гледна точка, процедурата, която следва Народното събрание, е незаконна и аз се обръщам към председателя на Народното събрание да не санкционира неучастието на депутати от Синята коалиция в разглеждането на Закона за бюджета на страната, докато това не стане по предвидения от закона начин – да се внесат двата бюджета, да стане ясно каква политика прави правителството. Защото, ако се случат резултатите от нашите анализи, ще излезе, че правителството ще се появи в Народното събрание без консолидирани три бюджета, което е абсолютно невъзможно да бъде разглеждано, и да се изрази отношение по така представена финансова и бюджетна политика. Това е невъзможно да се прави от народните представители и в Народното събрание. Разбира се, всичко е възможно, след като ГЕРБ управлява. Но това са изключително недобри прецеденти и една практика за нарушаване на правилата в това Народно събрание, което досега не се е случвало. Затова, госпожо председател, моля, първо, ако имате желание, да реагирате по правилния начин, да спрете процедурите на гледане на бюджетите, ако не можете това, тоест да не санкционирате депутати от Синята коалиция, когато не участват в изработването на мнението на комисиите по предложения бюджет. Благодаря.

Искра Фидосова и група народни представители – на 15 юли 2010 г.; и Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова – на 22 юли 2010 г. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник да бъде допусната в залата госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието. гласуване направеното процедурно предложение за допускане в зала.

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз Ви моля да поканите министъра на правосъдието, защото виждам, че отсъства. Вчера тя беше тук – „мяу” не каза по внесения Законопроект за съдебната власт от другите вносители, освен по правителствения законопроект. Тя все пак е добре да изразява отношението на кабинета, и то министърът да го изрази. Чудесно е, че госпожа Машева е тук, защото освен експертната страна, особено на първо четене в законите има и някаква политика, има и някаква философия понякога тя е на кабинета, когато е вносител, понякога кабинетът трябва да изрази някакво становище. И доколкото внесеният Наказателно-процесуален кодекс е пряко свързан с измененията в Закона за съдебната власт, създаването на извънредния съд, всичко това е предмет на отношение на кабинета. (Реплики.) Добре, вие го наричате специализиран, прощавайте. Въпросът е, че не може да се гледат такива важни, базисни закони без министърът на правосъдието, поне. В други страни по такива въпроси идва премиерът. При нас нямаме такива високи очаквания!

Моля Ви, да вземете някакви мерки, да поканите министъра на правосъдието. Благодаря Ви. Госпожо Фидосова, имате думата. „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 054-01-61, внесен от Искра Фидосова и група народни представители на 15 юли 2010 г., Законопроект за допълнение на НПК, № 054-01-57, внесен от народния представител Любен Корнезов на 29 юни 2010 и Законопроект за изменение и допълнение на НПК, № 054-01-63, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 22 юли 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа законопроектите на свои заседания, проведени на 23 юли и 1 септември 2010 г. На заседанието на 23 юли 2010 г. присъстваха госпожа Маргарита Попова – министър на правосъдието, госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието, господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи, госпожа Галина Тонева – заместник на главния прокурор, господин Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд, от Висшия съдебен съвет – господин Петър Стоянов, Мая Кипринска, Цветанка Табанджова и Капка Костова, и Стефан Стойков – главен секретар на Гражданска лига за България. Законопроектът за изменение и допълнение на внесен от народния представител Искра Фидосова и група народни представители, беше представен от народния представител Анастас Анастасов. Той посочи, че предлаганите изменения в НПК са необходима последица от предложените промени в Закона за съдебната власт с цел създаване на специализирани съдебни органи. Тази специализация e логична стъпка в процеса на реформиране на съдебната система и е отговор на незадоволителните резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, отбелязани в докладите на Европейската комисия в рамките на Mеханизма за сътрудничество и оценка. С предлаганите промени се урежда компетентността на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд. Специализираният наказателен съд ще е компетентен да разглежда дела като първа инстанция, образувани за престъпления против Републиката, квалифицираните състави на отвличане и противозаконно лишаване от свобода, задържането като заложник, трафик на хора, квалифицираните състави на изпиране на пари, образуването, ръководенето и участието в организирана престъпна група, както и за престъпления, извършени по поръчение на или в изпълнение на решение на организирана престъпна група. На него се предвижда да бъдат подсъдни делата за престъпленията длъжностно присвояване, измама, безстопанственост, съзнателно сключване на неизгодна сделка, изпиране на пари, престъпленията по служба по чл. 282-283а от НК и подкуп, когато са извършени от лица с имунитет, членове на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, както и от ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, съдии, прокурори,

Господин Анастасов подчерта, че предлаганите разпоредби, уреждащи категориите дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, не са новост за наказателния процес, тъй като и сега действащият текст на чл. 35, ал. 3 от НПК предвижда, че на Софийския градски съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления от общ характер, извършени от лица с имунитет или от членове на Министерския съвет. На базата на статистиката, предоставена от Софийския градски съд, очакванията са Специализираният наказателен съд да гледа около 250-300 дела годишно. Втора инстанция за делата, разгледани от специализирания наказателен съд, се предвижда да бъде апелативният специализиран наказателен съд, а касационна инстанция – ВКС, което означава, че специализираните съдилища са част от съдебната система и по пътя на инстанционния контрол тяхната дейност ще се контролира от най-висшата съдебна инстанция. С предлаганите промени към специализираните съдилища ще бъдат създадени и съответните прокуратури, като в състава на специализираната прокуратура ще има следствен отдел. Господин Анастасов изрично посочи, че със законопроекта се въвеждат някои особени правила, но с тях не се ограничават правата на гражданите, защото те не променят същността на процедурите и не се отклоняват от основните принципи на наказателния процес. Особените правила се изразяват в това, че: 1. по делата, подсъдни на специализираните съдилища, няма да участват частен обвинител и граждански ищец; предвиждат се кратки срокове за вземане на решение и постановяване на процесуални актове – прокурорът упражнява правомощията си след приключване на разследването в 15-дневен срок, в същия срок трябва да се произнесе съдията-докладчик, а съдът да постанови присъдата или решението си, заедно с мотивите; дава се приоритет на призоваването на участниците в процеса пред специализираните съдилища спрямо призоваването им пред други органи; 4. при неявяване без уважителни причини на свидетел или вещо лице, те ще се водят принудително за следващия заседателен ден, определен от съда; За нуждите на разследването по дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, исканията за разкриване на банковата тайна по Закона за кредитните институции и на данъчна и осигурителна информация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ще се правят от административния ръководител на специализираната апелативна прокуратура. Законопроектът урежда и даването на разрешения за използване на специални разузнавателни средства по делата, подсъдни на Специализирания наказателен съд. С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта изрично са уредени въпросите за висящите към момента на влизане в сила на закона производства. В заключение господин Анастасов изтъкна, че щетите от икономически престъпления за 2008 г. са в размер на около 1 млрд. лева, а за 2009 г. – около 800 млн. лева. В същото време малко на брой са приключилите с влезли в сила съдебни актове дела за такива Това прави невъзможно и отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. По представения законопроект се проведе дискусия, в която взеха участие членовете на комисията, министърът на правосъдието, заместник-министърът на вътрешните работи, заместник-главният прокурор, представителите на Висшия съдебен съвет и на Висшия адвокатски съвет, както и главният секретар на Гражданска лига за България. В началото на дискусията народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Янаки Стоилов поставиха въпроса дали законопроектът е изпратен на Европейската комисия за демокрация чрез право и Венецианската комисия за становище и дали той не следва да бъде разгледан след получаването на това становище. В отговор госпожа Фидосова обясни, че законопроектът е изпратен за становище, но не е необходимо то да се изчака, за да се премине към обсъждане и няма пречка да бъде направено такова обсъждане. Господин Миков направи няколко възражения срещу законопроекта. Според него създаването на специализиран съд, който правораздава по особени правила, противоречи на европейската практика. Териториалната му подсъдност също е решение чуждо на европейската и българската практика. Според него не са ясни критериите, по които е определена родовата подсъдност – как са избрани престъпленията, защо за някои от тях са включени само квалифицирани, а не и основни състави, не са отчетени особеностите и трудностите във връзка с престъпленията, извършени от организирана престъпна група. Госпожа Емилия Недева – представител на Висшия адвокатски съвет, изложи своето становище като изтъкна, че с този законопроект се създава субектна подсъдност, че специализираният съд е насочен против лица, а не е съд за определени престъпления, което според нея го прави извънреден. изказа и по отношение на някои от особените правила, в частност тези за разпит на свидетел с тайна самоличност, тъй като не е предвидено незабавното запознаване на защитата с протокола от разпита; разпоредбата за разкриване на банкова тайна, защото остава неясна процедурата, по която ще се прави това, както и разпоредбата, която задължава съдът да произнесе присъдата си заедно с мотивите в 15-дневен срок. Позицията на Министерство на вътрешните работи беше изразена от господин Вучков. Той посочи, че законопроектът е израз на специализацията на различните държавни органи в наказателното производство. Успехите Успехите на създадените вече специализирани структури в досъдебната фаза пораждат и обосновават идеята за провеждането на такива специализации и в съдебното производство. Такива препоръки има и в последните доклади на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Господин Вучков изложи редица аргументи в защита на тезата, че предлаганият съд е именно специализиран, а не извънреден: 1. той се урежда от общите закони – ЗСВ и НПК и по отношение на него приложение намират общите наказателно-процесуални норми; 2. правата на участниците в производството пред специализирания съд, включително и тези на обвиняемия по нищо не се различават от правата на участниците в производството по общия ред; ред; 3. няма разлики и по отношение на мерките за процесуална принуда; 4. еднакви са и доказателствените правила и процедури; 5. няма разлика и в структурата на съдебните заседания, които ще провеждат обикновените и специализираните съдилища; 6. присъдите и решенията на специализираните съдилища подлежат на контрол от ВКС, който преценява тяхната законосъобразност и правилност на базата на критериите, които са относими към всички присъди и решения, произнасяни от съдилищата в Заместник-главният прокурор госпожа Тонева изрази категоричната подкрепа на Върховната касационна прокуратура за законопроекта. Тя посочи, че Европейската комисия препоръчва развитие на специализацията, започнала със създаването на съвместни екипи за разследване. Това развитие може да стане със създаването на специализирана прокуратура, а Конституцията изисква структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата. Оттук и необходимостта от създаване на специализирани съдилища. Още повече, че в Доклада на Европейската комисия от миналата година се съдържа конкретна препоръка за формирането на специализирани звена за съдебно разглеждане на делата.

чл. 411а, ал. 2 не определя подсъдността на съда с оглед на субекта, а с оглед на определени видове престъпления, извършени от дадени лица, поради което не е противоконституционен. Фактът, че специализираните съдилища ще разглеждат само 2% от делата не ги прави ненужни, защото е важно да се отчете какви са по значимост и тежест тези дела, как те засягат обществения интерес, как се извършва разследването по тях. Народният представител Димитър Лазаров акцентира на това, че необходимостта от специализация на органите на досъдебното производство и съда се предопределя и от необходимостта от повишаване на тяхната квалификация, както и на качеството на разследване и разглеждане на делата. Това с особена сила важи за сложните от фактическа и правна страна икономически престъпления, пране на пари и др. Тази необходимост се доказва и от данните в Доклада на Висшия съдебен съвет за дейността на съдилищата през 2009 г., според който 42% от актовете на наказателните състави на окръжните съдилища са били отменени или изменени от Върховния касационния съд при средно 12 – 14% от актовете на окръжните и апелативните съдилища Народният представител Христо Бисеров изрази своето негативно отношение към специализирания съд, който счита за извънреден, тъй като е съд с оглед на лицата. Освен това според него чл. 411а, ал. 4-6 прекалено много разширяват компетентността на съда. Госпожа Фидосова изрично подчерта, че всички дела, подсъдни на специализирания наказателен съд, ще се разглеждат по общите правила, че правата на обвиняемия са защитени по един и същи начин, когато делото е подсъдно на Софийския градски съд или на Специализирания съд, и в тази връзка е достатъчно да се направи справка с редакцията на сега действащата разпоредба на чл. 35, ал. 3 от НПК. Госпожа Мая Манолова изрази опасение, че принципът за случайно разпределение на делата няма да се спазва в специализирания съд. Беше й отговорено от госпожа Фидосова, че това е общо правило, което важи за всички съдилища, включително и за специализирани, и няма отклонение от общите норми и правила. Становище по законопроекта изрази и господин Нотев, който посочи, че той е политически, тъй като е подкрепен от управляващата партия. Той заяви също, че Парламентарната група на Политическа партия „Атака” ще го подкрепи, но ще направи предложения за прецизиране на текстове между първо и второ четене. Изрази своето мнение за несъгласие по няколко от текстовете. Господин Янаки Стоилов посочи, че предложеният законопроект съдържа твърде общи, уклончиви правила за подсъдността и други „еластични” текстове, които поставят много въпроси. Неприемлив според него е фактът, че прокуратурата чрез правната квалификация на деянието определя подсъдността на делото и обвиняемият не може да възрази срещу това. Според него съществуват сериозни съмнения доколко създаването на такъв съд е средство за решаване на натрупаните с годините проблеми с криминализацията на обществото и на съдебната власт. остава и големият въпрос за доверието в такъв съд. Изрази убеждението си, че много хора ще останат недосегаеми за съда, поради което и поради другите изразени резерви той лично няма доверие в този съд и няма да го подкрепи. Като вносител становище в подкрепа на законопроекта изрази и госпожа Фидосова. Тя подчерта, че за първи път в 41-то Народно събрание законопроект се внася от цялата Парламентарна група на ПП „ГЕРБ”, което е израз на ясна политическа позиция и воля за борба с корупцията и организираната престъпност. Тя отбеляза също, че макар и да няма писмено становище относно финансовата обезпеченост на законопроекта, от Министерството на финансите е изразена готовност за осигуряване на финансови средства за него, които ще бъдат В края на дискусията отношение по законопроекта взе и министърът на правосъдието. Госпожа Попова посочи, че е правилно да се мисли за създаване на специализиран съд, но трябва ясно да се дефинират целта, която се преследва с него, статутът му и престъпленията, които ще влязат в неговата компетентност. Като предпоставка за неговия успех вижда ясното очертаване и стесняване на кръга от престъпления, влизащи в неговата компетентност - прекаленото им разширяване и включването и на криминални, и на стопански престъпления би разводнило специализацията. Министър Попова подчерта, че за създаването на специализиран съд има политическо решение, което тя подкрепя. Счита, че създаването му е напълно възможно, но отправи няколко препоръки: да се обмисли отново статутът на съда и неговата компетентност,

да се преосмисли забраната за участие в производството пред съда на частен обвинител и на граждански ищец. Законопроектът за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 054–01–57внесен от народния представител Любен Корнезов

Наказателно-процесуалния кодекс бе отменен чл. 369а, в резултат на което съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция бе допуснато за всички видове престъпления. Прилагането на този институт води до намаляване на наказанието на обвиняемия с една трета. Това обаче не е обществено оправдано при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда; при причиняване на смърт или тежка телесна повреда по непредпазливост, ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози; за престъпления, извършени от или срещу съдия, съдебен заседател, прокурор, разследващ или полицейски орган при или по повод изпълнение на службата му; както и за престъпления по чл. 142, 142а, 159а - 159г, чл.

с която да се изключи прилагането на съкратеното съдебно следствие за посочените по-горе престъпления. В обсъждането на законопроекта взеха участие представителите на Висшия адвокатски съвет, Галина Тонева от Върховна касационна прокуратура, представител от Министерство на правосъдието, както и представители на Висшия съдебен съвет. Всички те с изключение на госпожа Радева от Висшия съдебен съвет се обединиха около становището, че законопроектът не следва да се приеме, защото той нарушава изискванията за справедлив процес, като позволява видът на приложимата процедура да се определя по предметен и субектен признак. Според госпожа Тонева чл. 58а от НК, допускащ намаляване на наказанието с една трета, дава достатъчно гаранции за налагането на справедливо наказание на извършителите на всички видове престъпления. На противното мнение бе госпожа Радева, според която законопроектът е основателен и навременен и следва да бъде подкрепен, защото прилагането на чл. 58а от НК не удовлетворява общественото мнение. Относно чл. 58а от НК становище изразиха и госпожа Недева и господин Шопов, според които има проблем с разбирането и тълкуването на текста. В дискусията взеха участие и народните представители Димитър Лазаров и Михаил Миков.

От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Янаки Стоилов. С него се цели постигане на по-голяма гъвкавост и бързина в досъдебната фаза на наказателния процес. Предлаганите изменения са в пет насоки: 1) относно бързото и незабавното производство – те да се провеждат винаги, когато са налице предпоставките за това, а в случаите когато въпреки наличните предпоставки се провежда разследване по общия ред, това да става с мотивирано прокурорско постановление, в което да се излагат основанията за неприлагането на бързо или незабавно производство; съдебното производство пред първата инстанция при тези диференцирани процедури да се провежда по общия ред, а не в изключително кратки срокове и без право на участие на пострадалия; 2) да бъде намален максималният срок на мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебната фаза, тъй като той е много по-дълъг от срока на разследването и превръща мярката в предварително изтърпяване на наказание лишаване от свобода; съкращаването на сроковете ще дисциплинира прокуратурата и разследващите органи, ще гарантира правата на обвиняемите и ще предотврати евентуални осъждания на България от Съда по правата на човека в Страсбург; да се въведат отново в НПК разпоредбите, които позволяват делото да се гледа от съда по искане на обвиняемия – това се налага с оглед осигуряване на разумен срок на наказателното производство по смисъла на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, гарантират се правата на обвиняемия, осигурява се по-голяма гъвкавост и приключване на делата в разумен срок; 4) да бъде въведен преклузивен срок за отмяна на необжалваното по съдебен ред постановление на прокурора за прекратяването на наказателното производство – така се защитават правата на гражданите и в по-голяма степен се гарантира правната сигурност; 5) да се предвиди участие на повереника като страна в процеса за по-пълна защита на правата на пострадалите в наказателното производство. В обсъждането на законопроекта взеха участие членове на комисията, както и представители на институциите - госпожа Недева от Висшия адвокатски съвет, госпожа Тонева от Върховна Меранзова от Министерство на правосъдието и господин Шопов от Висшия съдебен съвет. Становището по законопроекта на Висшия адвокатски съвет бе изразено от госпожа Недева. Тя посочи, че Висшият адвокатски съвет подкрепя законопроекта с изключение на § 4, който предвижда повереника да бъде страна в съдебното производство. Според нея това е недопустимо, тъй като той няма самостоятелни права, за разлика от защитника, а упражнява правата на частния тъжител, частния обвинител, гражданския ищец и гражданския ответник. прокуратура бе изразена от госпожа Тонева. Тя възрази срещу голяма част от предложените текстове и изрази подкрепата си за няколко от тях. Според нея не е ясно как предлаганото в § 1 намаляване на максималния срок на мярката за неотклонение задържане под стража ще доведе до ускоряване на процеса, дали това ще има дисциплиниращ ефект и на базата на какво се преценява, че досегашните срокове са неадекватни, още повече като се има предвид, че тази мярка се взема и по всяко време може да бъде отменена от съда. Параграф 2 е неясен, не държи сметка за оперативното взаимодействие между прокуратурата и разследващите органи, няма отношение към бързината на досъдебното производство и качеството на събирания доказателствен материал. Относно § 4 подкрепи изразеното становище от госпожа Недева, че повереникът не може да бъде страна в процеса, а по отношение на § 6 и § 8 счита, че не е удачно да се променят сроковете в чл. 360 и 366 от НПК. Господин Миков направи допълнителни разяснения относно § 1 и § Той посочи, че задържането под стража има и финансова страна, за която също трябва да се държи сметка при определяне на максималната му продължителност. А предложението в § 2 указанията на прокурора да са само в писмена форма мотивира с наличието на случаи на разминаване между устните указания на прокурора и по-нататъшната му позиция в процеса, което затруднява разследващите органи, още повече че те не могат да възразяват

на Глава 26 от НПК „Разглеждане на делото по искане на обвиняемия” предложи да се изчака решението на Конституционния съд. Категорично се противопостави на това повереникът Категорично се противопостави на това повереникът да получи процесуалното положение на страна и отбеляза наличието на противоречие между предложението жалбата на обвиняемия в съдебната фаза на бързото и незабавното производство да се подава в общия срок, от една страна, и задължението на съда да се произнася в съкратени срокове, от друга страна. Счита, че е налице противоречие и между предлаганата редакция на чл. 197 и чл. 196, ал. 1, т. 1 от НПК. Димитър Лазаров отмяната на Глава 26 от НПК няма отношение към постановяването на осъдителни решения срещу България от Съда в Страсбург. Той счита, че е прекалено да се изисква всички указания на прокурора до разследващите органи да са в писмена форма и на практика това Госпожа Е. Михайлова заяви, че ще подкрепи законопроекта най-вече заради § 9, който предвижда връщането на Глава 26, защото тези разпоредби имат дисциплиниращ ефект, гарантират бърз процес и ограничават броя на делата пред Съда в Страсбург. При първоначалното им приемане те са били подкрепени от Европейската комисия и от Венецианската комисия, проработили са и са доказали положителния си ефект, на което се дължи и добрата статистика в момента. Народният представител Анастасов направи редица възражения по законопроекта. Според него промяната в сроковете на мярката задържане под стража е ненужна, практически е невъзможно да се контролира дали прокурорът дава указания само в писмена форма, поради което е ненужно и изменението на чл. 197, възможността за възобновявяне на прекратеното от прокурора наказателно производство трябва да се ограничава само от изтеклата погасителна давност, а не и от допълнителни по-кратки срокове, затова няма да подкрепи и предложения § 3. Не смята за нужно и правилно да се върне в НПК, Глава 26 и не счита, че тя играе ролята на бариера пред осъдителни решения срещу България по Европейската конвенция за правата на човека. Госпожа Колева изтъкна, че не може да има вечен обвиняем, затова тя ще подкрепи § 9 и повторното въвеждане на Глава 26 от НПК. Господин Нотев заяви позицията на Парламентарната група на партия „Атака”, а именно, че те ще подкрепят законопроекта, защото считат че Глава 26 трябва да бъде въведена отново, а и останалите текстове са разумни и се вписват във философията на НПК. След проведеното обсъждане и гласуване с 12 гласа „за”, без „против” и 12 гласа „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на

054-01-57,внесен от Любен Корнезов. След проведеното обсъждане и гласуване с 14 гласа „за”, 10 гласа „против” и без „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата за процедурен въпрос по начина на водене, тъй като и вчера, и днес бяхме запознати със становище на Правната комисия, което надхвърли 20 минути. Вчера докладът на комисията беше 21 минути, днес е 27 минути, което не е становище на комисията по съществото на закона, а просто преразказване и прочитане на стенографския протокол. Моля Ви да вземете необходимите мерки и да направите бележка на председателката на Правната комисия, ако това не е възможно, нека да сверят часовника си по останалите комисии. Благодаря. Благодаря, господин Мерджанов. Все пак, бяха три законопроекта и това е докладът. Може би председателите на комисии трябва да преценяват доколко всичко това трябва да бъде изчитано в залата,

Има думата народният представител Любен Корнезов да представи своя законопроект, който е първи по ред. Заповядайте, господин Корнезов. Госпожо председател, уважаеми народни представители! Законопроектът, който съм ви предложил, касае така нареченото съкратено производство. Още тук - в началото, трябва да отбележа пред вас, че както преди, и сега съм против съкратеното производство като институт на наказателния процес и против споразумението, което съществува пак в наказателния процес. Не може прокурорът заедно с подсъдимия да се споразумяват, да сключват договор, включително и зад гърба на пострадалия. Но това е по-големият проблем, който не можем да решим днес. Що се касае до съкратеното производство, то така или иначе съществува. Преди последната промяна, ще ми позволите да прочета чл. 369а: „Съкратеното следствие не се допуска при умишлено причиняване на смърт - значи, умишлено престъпление, убийство - тежка телесна повреда или действие в пияно състояние.” Следователно проблемът на съкратеното производство, което не е нищо друго освен една привилегия (шум и реплики), точно така, привилегия за престъпника, за обвиняемия, за подсъдимия, ако той признае определени факти, е, няма да се разпитват свидетели и ще му се наложи по-леко наказание. Преди това по-леко наказание беше чл. 55, тоест

все пак обаче чл. 369с, но не за всички престъпления, не може за убийства, за тежки телесни повреди, за пияно състояние да има съкратено производство, независимо дали признава или не. Това беше до последната промяна. След това, уважаеми народни представители, Министерският съвет внесе Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

пак относно убийствата, телесната повреда, пак отново за пияното състояние или употреба на наркотични вещества, защото може да има пияно състояние и за непредпазливи престъпления - една катастрофа. Напил се, пребил хората. Може да не е убийство даже, може да ги е осакатил. За тези престъпления да няма съкратено производство. За тези престъпления да няма привилегия за подсъдимия. Това е предложението на Министерския съвет, което практически и де факто аз преповтарям в моя законопроект. Неведоми са пътищата Божии. Как се стигна до това, че нашият парламент отмени чл. 369а, който означава, че за всички видове престъпления – моля, обърнете внимание за всички, включително и за убийците, включително и за изнасилвачите, включително за престъпниците, които отвличат български граждани и ги малтретират

Можем ли да допуснем една такава несправедливост? Житейска несправедливост. Разбира се, аз тук ще ви призная, че конкретният повод да напиша този законопроект, в който нищо друго не съм направил освен това, което е направил Министерският съвет,

С някои от тях съм се срещал даже и преди два дни. Те поискаха среща с мен. Вижте им черните забрадки и кажете, че има справедливост. Но, уважаеми народни представители, има мистификация. Ето, аз съм вземал три екземпляра

Груба грешка е, че не се прочита текстът на Министерския съвет, а се преминава направо към гласуване. Груба грешка. Но по-малката беда бих казал. Председателят, който е ръководил тогава

ли, ограничаване на съкратеното производство. Изведнъж обаче, уважаеми народни представители, заравяйки се в нещата,

Не искам да бъда подозрителен. При мен се поставя въпросът или пред Конституционния съд, който безспорно ще отмени този параграф, защото той не е гласуван,

гласувайте това, което ви предлагам, което ние практически сме гласували, и което Министерският съвет е предложил. Не може убийци

от госпожа Фидосова и група народни представители, заповядайте, господин Лазаров. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни

Те вчера донякъде бяха изложени. Създаването на специализирани съдилища е логична стъпка в процеса на реформиране на съдебната система, което е предвидено като задача в стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Предложението за създаване на тези специализирани органи, защото става въпрос не само за съдилища, става въпрос и за прокуратура, и за разследващи органи в досъдебното производство, е в отговор неколкократно посочваните незадоволителни резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, отбелязани в докладите на Европейската комисия в рамките на механизма на сътрудничество и оценка. От друга страна, престъпленията, извършени от организирани престъпни групи, се характеризират с изключително висока степен на обществена опасност и имат негативни последици за обществото, за българската държава и за нейния имидж в Европейския съюз. С предлаганите промени се урежда компетентността на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд. Той ще е компетентен като първа инстанция да разглежда делата, образувани за престъпления против републиката, квалифицираните състави за отвличане и противозаконно лишаване от свобода, задържането като заложник,

На Специализирания наказателен съд ще бъдат подсъдни и делата за длъжностно присвояване, измама, безстопанственост, съзнателно сключване на неизгодна сделка, изпиране на пари и престъпленията по чл. 254а, 254б, престъпления по служба по чл. 282 и престъпленията, касаещи подкупа, когато са извършени от лица с имунитет, членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към него, ръководители на органите на съдебната власт и техните заместници, съдии, прокурори, следователи, лица по чл. 19, ал. 2, т. 2-4, ал. 3 и ал. 4 от Закона за администрацията, както и за тези престъпления, които споменах, наречени с гражданския термин корупционни, извършени от заместник-министри и главни секретари на министерствата.

за престъпленията, извършени от лица с имунитет и министри да бъдат подсъдни на Софийски градски съд, без значение от характера на самото деяние, докато тук ние ограничаваме този подход спрямо тези лица, извършили тези престъпления, които са посочени, или съмнителните престъпления - подкуп, или престъпленията, свързани с корупция. Пред така определената материална подсъдност на този съд се очаква той да разглежда около 250-300 дела годишно. Тази прогноза е на базата на делата, които, ако сега се разглеждат в Софийски градски съд, защото основно в момента тези дела и престъпления се извършват в обхвата на подсъдността на Софийския градски съд. Предвидено е като втора инстанция за разглеждане на делата да бъде Апелативния специализиран наказателен съд, а касационната инстанция да си бъде Върховният касационен съд. Това означава, че специализираните съдилища са част от съдебната система в страната и по пътя на институционния контрол тяхната дейност се контролира по общия ред от най-висшата съдебна инстанция. съд решава споровете за подсъдност, както и исканията за възобновяване на наказателни дела, подсъдни на специализираните съдилища. Съответно към тези съдилища ще бъдат създадени и специализирани прокуратури и съответният следствен отдел, като разследващи органи ще бъдат следователите от този следствен отдел. Ще се прилагат същите процесуални правила, както и общи правила за съдилищата, което всъщност е основанието да говорим, че това е специализиран съд, а не извънреден съд. Има някои малко по-особени правила. Те не променят и не се отклоняват от основните принципи на наказателния процес, нито ограничават правата на гражданите. Тук е мястото да кажа, че Тук е мястото да кажа, че ние сме на първо четене. При разглеждането в Правна комисия на първо четене на изменението на Наказателно-процесуалния кодекс, касаещ създаването и обхвата на Специализирания съд, се чуха и други становища, но между първо и второ четене няма достатъчно време да съобразим тези предложения. Особените правила се изразяват се изразяват в това, че е предвидено да не участват частен обвинител и граждански ищец. Това не е нов подход в нашия наказателен процес, защото тези субекти не участват и при бързото и незабавното производство, а частният обвинител не участва по делата за непълнолетни. За пострадалия обаче остава възможността да защити своите права и законни интереси по гражданско-правен ред. Предвиждат се кратки срокове за вземане на решения и постановяване на процесуалните актове. Прокурорът упражнява правомощията си след приключване на разследването в 15-дневен срок, какъвто е и срокът, в който съдията-докладчик трябва да упражни правомощията си и съдът да постанови присъда. Предвидено е да бъде даден приоритет на призоваването на участниците в процеса

се разглеждат в продължение на години – една, две, три, с по 40, по 50, по 60 заседания. И една от причините за отлагането на тези дела и гледането им в един нормален и разумен срок и отлагането им е поради неявяване по една или друга причина на свидетели или на други участници в процеса. Тъй като тези дела наистина са с висока степен на обществена опасност, тъй като тези дела предизвикват основателните критики от Европейската комисия и от европейските институции за бавното им едно по-бързо разглеждане, като в рамките на закона се осигурява участието на тези свидетели, за да може да бъдат те призовани на другия ден и да може да продължи делото.

на специализирания наказателен съд или изрично упълномощен от него заместник. Очакваният резултат от създаването на специализираните органи е осъществяване на качествено правораздаване по най-тежките дела в разумни срокове при пълно съблюдаване на принципите на наказателния процес и правата на гражданите. По този начин в най-пълна степен ще бъдат защитени интересите както на участниците в конкретното производство, така и на цялото общество и на българската държава. Благодаря

Законопроектът, който предлагаме, има за цел да подобри общото наказателно правосъдие. За разлика от предишния законопроект, той не търси някакви други пътища за противодействие на престъпността. В него няма никакви елементи на извънредност и засяга основно четири групи въпроси. За какво накратко става дума? Насочили сме усилията си към това да се подобри досъдебното производство и по-специално да се постигне съответствие между обстоятелствата, които са налице и формата, в която се провежда предварителното производство. Да се създадат допълнителни гаранции за правата на гражданите в хода на процеса и също да се подчертае решаващата роля на съда. Това се изразява, на първо място, в предложението за прилагане на бързото и незабавното производство. Поне юристите знаят, че това са институти, които бяха установени с новия Наказателно-процесуален кодекс и в него са посочени случаите, когато тези съкратени форми на досъдебното производство трябва да бъдат прилагани. Въпреки това обаче практиката сочи, че те се използват много по-рядко, отколкото случаите, които позволяват това. Затова с цел да се ускори наказателният процес във фазата на предварителното производство и да се постигне процесуална икономия, и не на последно място да се дисциплинират разследващите органи, ние предлагаме прокурорите задължително да провеждат бързо или незабавно производство винаги, когато са налице посочените в закона предпоставки за това. Ако все пак има случай, когато, въпреки наличните предпоставки, трябва да се премине към разследване по общия ред, това да става с мотивирано прокурорско постановление, в което да се посочват конкретно мотивите за невъзможността да се приложи бързото или незабавното производство. Освен това бързото и незабавното производство трябва да бъдат използвани почти изключително в досъдебната фаза и не виждаме основания заради тяхното използване по-късно в съдебния процес да се въвеждат по-кратки срокове за обжалване на първоинстанционните актове през Казано илюстративно, когато е известен извършителят на престъплението, когато са налице достатъчно доказателства още с първоначалните действия, няма пречка да се отиде към тези съкратени процедури и делото да се придвижи до съда за неговото окончателно разглеждане. Това са случаи, които са относително по-лесни за разследване, или по които е по-лесно и възможно по-бързо да се съберат доказателствата. Втората група предложения се отнасят до известно съкращаване на срока, на продължителността на мярката за неотклонение „задържане под стража” в досъдебното производство. Знаете, че общият срок на досъдебното производство е два месеца, разбира се, с възможности за неговото удължаване. Но този срок, съпоставен с максималната продължителност на мярката за неотклонение, е крайно несъответен, защото тя може да бъде до две години за тежките престъпления и една година за останалите, поради което ние предлагаме и в двата случая нейното намаляване с по една четвърт. Така че в единия случай тя да бъде сведена като максимална продължителност до 8 месеца, а в тежки – до година и шест месеца. Третото предложение е за възстановяване на отменените разпоредби кодекс - за възможността на обвиняемия да иска неговото дело да бъде внесено и разгледано от съда. Сега, след произнасянето на Конституционния съд, който сметна, че тези изменения не са противоконституционни, въпросът се пренася в полето на законодателната целесъобразност. Смятаме, че действието на този институт за годините, в които той се прилагаше, даде повече добри резултати, отколкото слабости. Единственото възражение, което може да се направи срещу него, е за това, че в някои случаи самите органи на предварителното производство могат да не изпълнят задълженията, които законът им вменява, и така те да съдействат някои от обвиняемите да избегнат наказателната отговорност. В този случай обаче ние трябва да предпоставяме принципната добросъвестност на органите, които действат от името на държавата, и да се прилагат неотклонно дисциплинарните, ако има основание, и по-тежки мерки на принуда към лица, които не са изпълнили своите служебни задължения. Забележете, дадени са две години за тежките престъпления и една година за останалите след повдигане на обвинението. Но преди това в повечето случаи се извършват предварителни проверки, които траят месеци. Образува се наказателно производство – също в много случаи първоначално срещу неизвестен извършител, а обвинението се повдига на по-късна фаза в хода на процеса. Следователно ако органите на предварителното производство са компетентни, добросъвестни и енергични в своите действия, те имат на разположение не месеци, а дори години, за да извършат цялата тази дейност по събирането на доказателства. И след като са изминали тези абсолютни срокове, трябва да има възможност обвиняемият да постави въпроса пред съда – той да прецени дали това е достатъчно, за да бъде осъден или не. Всичко друго рискува да превърне предварителното производство по-скоро във форма на натиск, а не на ефективно събиране на доказателства и търсене на реално възмездие от извършителите на престъпления. Затова ние предлагаме отново този институт да бъде възстановен. Последната група предложения са за по-големи възможности за участие на пострадалия от престъплението в наказателния процес. Ние имахме редица запитвания, включително писма от граждани, които отправяха към нас препоръки, дори упреци, че в предишните редакции на закона не сме дали достатъчно възможности на потърпевшите от престъпления да бъдат пълноправни участници в наказателния процес. Затова смятаме, че качеството страна в съдебната фаза на процеса дава най-пълни гаранции за упражняването на всички предвидени в и наред с подсъдимия и неговия защитник, ние прибавяме в тази категория частния обвинител – граждански ищец и ответник, за да могат те в по-голяма степен да упражняват своите права в съдебната фаза на процеса. В заключение искам да ви обърна внимание, че в комисията тези наши предложения бяха подкрепени в една или в друга степен от всички народни представители, които се изказаха по законопроекта. Това личи от гласуването, защото там вотът се раздели наравно и това попречи законопроектът да премине с положително становище. Затова апелирам към вашето внимание за тези изменения, които да бъдат присъединени към законопроектите, които се разглеждат. Но ако все пак решите да ги отхвърлите, по този начин вие ще ни разграничите още по-категорично от този извънредно специализиран съд, който предлагате с другите промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Ние смятаме, че това са въпроси, които заслужават сериозно внимание и които днес или в бъдеще, поне в една своя част, ще намерят своето положително решение. Благодаря. Благодаря на господин Стоилов. Дебатът е открит. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение по обсъжданите три законопроекта, да дадат заявка за това. Господин Корнезов

Този Законопроект за Наказателно-процесуален кодекс, категорично пред вас го заявявам, в този му вид е противоконституционен. И то не само е противоконституционен, но той е вреден за всяка една правова държава, каквато ние уж се мъчим да направим. Този законопроект не е нищо друго, освен създаването на един извънреден съд, само че казано – специализиран.

от политическа гледна точка, уважаеми народни представители от ГЕРБ, които сте се подписали под този законопроект. Предполагам, че познавате вашата програма никъде във вашата програ-а-ма няма и дума за създаването на такъв съд. Както искате, така го кръстете като име.

е оценена, и то високо, от Европейската комисия в Доклада от 10 юли т.г. В тази стратегия няма и ду-у-ма за създаването на такъв законопроект!

няма становище на Венецианската комисия, въпреки Резолюция № 1730, приета на 30 април т.г. Ама ние сме изпратили. Какво сме изпратили? Аз не знам. Ама и да сме изпратили, нямаме становище на Венецианската комисия, а то е задължително,

ако сте изпратили това, което сте написали, а не поправката, която смятате да направите. В мотивите на законопроекта, уважаеми народни представители, няма и дума

Когато говорим за извънреден или специален съд, или специализиран - има, може да се създават специализирани съдилища. Да, само че специализиран съд – това означава по предмет, по материя.

е възможно, друг е въпросът дали е целесъобразно, примерно, да се създаде един брачен съд. Така ли е? Или един трудов съд? Да, възможно е. Друг е въпросът, че в нашите условия не е целесъобразно. Тогава е специализиран. А ако е в наказателното право, уважаеми народни представители – обръщам се към тези, които не са юристи, в наказателното право има два закона. Не е както в гражданското право – стотици. Два закона. Господин Миков е пеналист. Той поне горе-долу ги разбира. Има Наказателен кодекс, има и Наказателно-процесуален кодекс. Нищо друго няма! Е, ха, създайте специализиран съд?! Е, долу-горе може да се каже – организирана престъпност. Пък що е организирана престъпност – дайте й дефиниция! Или пък за престъпления по служба – чл. 282. Добре, може тогава да е специализиран. Такъв съд ли ни се предлага, уважаеми народни представители? Не, разбира се. Предлага ни се типичен извънреден съд. Защо?

Отвличат хората, искат откупи и т.н., но основният текст е изпълнителното деяние, формата на вреда и целият елемент на едно престъпление, да не ви изнасям лекция тук. Него текст го няма.

Втората алинея, уважаеми народни представители, никой не я е цитирал тук, казва: На специализирания съд са подсъдни дела по еди-кои си членове

Инспекторатът – на тоз извънреден съд са подсъдни. Всички ръководители на органите на съда – и председатели, и прокурори – хоп, на този специализиран съд! Е, защо го правите това? Ами, това е съд – съд „ин туиту персоне”! Това не е по предмет, а е затова защото определено лице заема определена длъжност. Знам защо го правите – защото вие създавате и искате да създадете този съд, и този съд да съди бившите министри от тройната коалиция, нищо повече. Нищо повече, и това е извънредният съд! Или отхвърлете целия законопроект, или го приемете така – с втората алинея, а пък ще се разправяме някъде другаде. Не заплашвам никого. Казвам, че е противоконституционно. Как може така да се създава за определена персона – определен съд? Значи, какво се получава? Ако си с имунитет или бивш имунитет – министър,

когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления – две, три, пет, десет, едно само от които е подсъдно на специализирания съд, делото ще се разгледа от специализирания съд.

защото няма доказателства, но за другите престъпления, които са подсъдни на общите съдилища, лицето ще бъде осъдено от специализирания съд. И това ще го определи прокурорът, а не съда!

Това е и в противоречие, не само конституционно, а това е противоречие на Член 6, Параграф 3, буква „д” от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

Не е за съдията! Правото на защита е тук, госпожо Фидосова! Това е наказателно право, а не нотариално, извинявайте, с моите уважения към Вас.

този извънреден, меко наречен, специализиран съд, уважаеми народни представители, де факто и де юре се поставя над Върховния касационен съд и над Върховния административен съд.

5? „(5) Участниците в процеса – обърнете внимание, участниците в процеса са длъжни да се явят в съдебното заседание, независимо от призоваването пред другите съдилища и органи на досъдебното производство.” Ама участници в процеса са всички, не само подсъдимите, а свидетели, вещи лица, тълковници, преводачи – който участва в процеса. И викне ли те такъв съд, такъв прокурор, не те интересува ни Върховен касационен съд, ни Административен съд, ни по-горна инстанция, ни главен прокурор – тичаш към съда.

законопроект, и на Европейската конвенция по правата на човека. Шести

Частният обвинител е лицето, което е пострадало в престъплението – претрепан, убит, окраден, изнасилен или каквото искате там. Той поддържа обвинението заедно с прокурора, защитавайки своите интереси. Вие казвате: „Ааа, при специализирания съд няма такова нещо!”. Няма и граждански ищец. Тоест в едно престъпление обикновено има вреди. Те могат да бъдат имуществени, неимуществени, защото престъплението не е нищо повече от едно непозволено увреждане по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите и престъпникът, ако е престъпник, трябва да възмезди тези вреди на пострадалия. Трябва ли? Трябва! Защо казвате: „Ааа, гражданският съд няма! Няма, няма, ние само ще ги съдим тъй по бързата процедура”. Ето, това е елемент всъщност от извънредния съд. Тук вчера, разглеждайки Закона за съдебната власт, един млад колега,

Създава се нова глава 31а. Цитирам: „Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища.” Вие сте се подписали, не съм аз. Вие създавате особени правила, макар и в НПК, за този съд, за този извънреден съд. И ще ви кажа още два парадокса. Тук, в чл. 400в, ал. 2, какво ни предлагате. Разбира се, че ще има съд, ще има прокурори и разследващи органи разследващи полицаи, тоест този, който ще прави работата. Който ще те разследва, ще те държи в ареста практически или няма да те държи, той всичко прави. Това е следствието, предварителното производство. И какво казвате вие? „Разследващите полицаи се определят със заповед на министъра на вътрешните работи”. Тоест Цветан Цветанов ще определя кой да разследва. Цветан Цветанов със заповед ще определя, не обективно.

Кой ще определя кои са съдебните заседатели? Столичният общински съвет.

Всъщност двамата могат да определят, въпреки становището на съдията, каква да бъде присъдата и затова е много важно кой ще ги посочва. А съдебният заседател е един обикновен гражданин, който много по-лесно може да се влияе, включително и от пресата, и от телевизията, да оставим – от политическото внушение.

Мога още десетки аргументи да ви изтъкна, но ще спра дотук, че времето лети. Кои са изводите, които можем да направим от аргументите, които ви изтъкнах тук? Първо, това не е специализиран съд, а е типичен извънреден съд в противоречие на чл. 119, ал. 3. Това ще бъде един политически съд. ГЕРБ създава свой съд за разпра с политическите си опоненти. Тук ясно и категорично трябва да се даде тази оценка, а не да се шикалкави. Всъщност провалът на ГЕРБ в икономическата политика води до хляб и зрелище. Този съд ще бъде едно зрелище, а не съд. Този извънреден съд, уважаеми дами и господа,

при тази полегнала ми Прокуратура. Вижте, този съд за съжаление, като стар съдия ви го казвам, ще бъде един пешкир,

Крайната фаза е полицейска държава! Обръщам се към всички народни представители и към тези, които са подписали, и тези, които не са подписали, пък и тези, които са извън тази зала. За честта на пагона, за честта на юристите, нека дружно да кажем „Баста!” на този Наказателно-процесуален кодекс, внесен от Искра Фидосова и група народни представители. Разберете, след време ще се срамувате от този законопроект, защото той като бумеранг може да се върне и върху вашите глави, които не желаят. Затова нека да отхвърлим законопроекта и да кажем също „Баста!” на полицейската държава, която вие искате да създадете. Благодаря за вниманието. Заповядайте. Фани Христова.

Уважаеми господин Корнезов, с цялото ми уважение към Вас, моля, престанете да заблуждавате колегите. Престанете да повтаряте вчерашния сценарий – „Извънреден, извънреден...”. Няма да говоря политически, съвсем професионално някои нещица, които ми направиха впечатление - относно големия „гвоздей в ал. 2”, както се изразихте. Безспорно нуждата от предложеният текст на ал. 2 дава повод за коментар и защита на различни позиции. Това е така.

Подкрепям изцяло предложението на госпожа Искра Фидосова и групата народни представители, защото то има точно основание в досега действащото законодателство, което предоставя компетентност за разглеждане на дела срещу определена група субекти единствено и само от Софийския градски съд. С оглед качеството на тези лица, следва се приеме, че решението за разглеждане на тези дела от Софийския градски съд е доказало своята правилност, защото, господин Корнезов, имам основание да смятам, че ако един министър бъде съден от районен съдия, примерно в Каспичан, с оглед обществения отзвук, респекта, който биха имали множество млади районни съдии с малък професионален опит и стаж...

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Корнезов, и аз ще започна с това, че изключително много Ви уважавам и ще спестя голяма част от нещата, които мога да кажа като реплика, но няма да ми стигнат двете минути. Ще използвам правото си на изказване, и то основно да не Ви обидя. Ще кажа обаче три неща, които не мога да премълча.

„Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища”. Извинявайте, господин Корнезов, но военните съдилища са специализирани съдилища. Административният съд е именно специализиран съд, господин Корнезов. И още нещо, защото онова, което казахте тук, беше голяма неистина, дори лъжа. Съдебните заседатели, господин Корнезов, от кой се избират сега и от кой се определят? Избират се от общинските съвети, колеги, по съответните райони на съдилищата. След като седалището е в София, затова е разписано „Софийски общински съвет”. Кой да го избере?!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Днес дебатът е практически продължение на дебата, започнал във вчерашния ден, но разбира се, с още нови теми, нови теми, тъй като разглеждаме три законопроекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс. Ще се спра най-вече на два от тях. Първата тема, която започна да се разглежда още вчера, е за специализирания съд. Това, което ни се предлага с промяна в Закона за изменение и допълнение на повдига още въпроси за това какво точно се предлага на законодателя да направи. (Оживление в залата.) Никак не е смешно. За мен смехът в залата, когато се коментира толкова тежка и важна тема, е неадекватен. Предлагат се изключително важни неща. Предлагат се неща, които могат да преобърнат из основи съдебната власт. За съжаление в рамките на много години със съдебната власт бяха направени в това число и през промяна на Конституцията, но не се стига до решение, по което да може да работи по начин, по който желаят обществото и политиците, а по-скоро се посяга и се правят решения, с които всяко мнозинство смята, че ще реши проблема през своята гледна точка. Но не се получава. И не се получава вече няколко парламента. Казвам го със съжаление и болка, защото това, което не се получава, вреди както на съдебната власт, но вреди най-много на българските граждани, Чувството за справедливост го няма и няма съгласие сред политиците – не само в парламента, но и пред президента, както и в съдебната власт, както и във всички други институции, за да стигнем до съгласие за нужните промени. И понеже не стигаме до това съгласие, внасяме закони, понякога и промени в Конституцията. Тежките думи, които идват отляво, могат да звучат много добре, ако бяха

Това, което се предлага, аз искам да кажа съвсем ясно за вас, колеги, от Парламентарната група на ГЕРБ, защо се слага с етикета „извънреден”, а не „специализиран”. Защото и във вчерашния проект, и в днешния, според мен, има елементи, които дават възможност да се говори за извънредност. Вчера това беше запушването на входа – кой може да стане магистрат – прокуратура, следствие, съд? Запушването на всеки един от редовите съдии, прокурори и следователи да могат да стигнат до атестиране, да могат да стигнат до кандидатстване да влязат в специализирания съд, създава проблема за извънредност. Днес това, което ни се предлага със законопроекта, който сте внесли, ще кажа кое според мен е най-тежкият момент, който го превръща с този етикет „извънреден”. Специализираният съд е съд по предмет, а не по лица. Когато в един законопроект вие вместо предмет само сте сложили и категория лица, които ще бъдат съдени, го превръща в извънреден. Аргументът, че в момента има друга подсъдност за определена категория лица не е налице, защото правилата са същите, делата са същите, в смисъл за всички видове престъпления и има само промяна на подсъдност. Сега имаме сменени правила за определен вид престъпления, за точно определена категория лица. Това е извънреден съд. Това, ако не се махне, ако вие проявите политически инат или нещо друго, това наистина е проблем. Проблем, който, според мен, ще стигне до Конституционния съд и няма да оцелее, но каквото и да се случи правно е проблем, защото дава възможност за злоупотреба с власт власт на всички нива и да не се спираме само в едната власт. Във всяка власт ще има възможност за злоупотреба, защото вие променяте правилата, издавате нещо, нещо, което се губи с възможностите за контрол. Нещо повече, искам да кажа и много се надявам, че няма да има този инат, а ще има вслушване вслушване в гласовете, които бяха и по време на гледане на законопроекта в комисията – гласове, които дойдоха и от общността на колегите в правосъдната система – представителите на Министерството на правосъдието, в частност министъра на правосъдието; главният прокурор – каза го пред нас, когато гледахме доклада за Главна прокуратура, за дейността на Прокуратурата. Казвам пред нас – народните представители в тази зала. Каза го дори министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов, че този текст трябва да отпадне. Аз много се надявам, че вие ще чуете тези гласове, които казват, че тези текстове трябва да отпаднат, че те ще създадат повече проблеми, отколкото да решат проблеми. С тази надежда се обръщам към вас, дори още днес в пленарната зала да се чуе от мнозинството – има ли желание, има ли воля да се направи отстъпление от тези най-тежки текстове, които превръщат наистина, може би, казвам, добрата идея – тя беше добра идея и ние я подкрепихме, но във вида, в който я видяхме, не можем да я подкрепим. Надявам се още днес да има заявка. Тази заявка е важна за обществото, да се чуе, че тези крайни решения, които са ни предложени, няма да се случат, че ще има вслушване на гласовете и от професионална, и от политическа воля, за направа на закон, който да е работещ, а не закон, който да е атакуван непрекъснато. Ако той остане в този вид, дори и да заработи, ще бъде подлаган много лесно на атака от всички лица, които ще имат досег с тези структури на съдебната власт. Сега по втория законопроект, на който аз искам да се спра, и това е законопроектът на колегите Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова. И в Правната комисия казах, и днес ще го повторя, че ще подкрепя, вярвам, че и колегите ми от Синята коалиция ще подкрепят този законопроект по една проста причина. Този законопроект е всъщност възстановяване на текстове, които имаше в Наказателно-процесуалния кодекс, а именно Глава двадесет и шеста, която даваше възможност на следното: когато от страна на Прокуратурата или разследването се протака едно дело, то засегнатото лице да иска правосъдие, да иска справедливост, тоест бързо да стигне до съд. Аргументите да отпадне този текст, когато се променяше тук преди няколко месеца НПК, бяха, че няма необходимост от него вече, тъй като вече нямало такива случаи. Само че няма такива случаи, защото имаше този текст. Този текст действа дисциплиниращо. Още нещо ще кажа – този текст, уважаеми колеги, защото някой може да ми направи чисто политическо изказване и да ми каже: ами вие защо подкрепяте законопроект, внесен от БСП? Подкрепяме го, уважаеми колеги, защото този законопроект в първичния си вид беше предложен и приет от друга политическа сила. Това беше преди много време – управление преди 10 години, на Обединените демократични сили. И тогава имаше много спорове по съдебната система – как да бъде, какво да бъде. Това е едно от малкото неща, които бяха приети и със съгласие тук, и бяха приветствани навън. Едно от малките неща, за които не е имало спорове, не е имало тежко противопоставяне и се получи позитивен Затова за мен е необяснимо защо нещо, което е позитивно действащо, което е работило дисциплиниращо за правната система, което е в интерес и на органите – вътре в съдебната власт, и на подсъдимите, да бъде премахнато? Обръщам се към всички вас, народни представители, да подкрепите този законопроект. Той за съжаление не мина в Правната комисия просто защото гласовете се разделиха – 12:12, което говори само по себе си, че не е било и политически партийно гласуването. гласуването. Един глас не стигна, за да има позитивна оценка днес пред вас – народните представители. Разбира се, един законопроект, докато не мине през залата не знаем съдбата му. Затова много се надявам, че с гласовете ви днес ние ще можем да възстановим един текст, който по никакъв начин не пречи, а напротив – помага за това да имаме бързо и качествено правораздаване. Третият законопроект – по него ми е най-трудно да говоря, и в нашата парламентарна група се разделихме – поставя наистина тежък проблем. Тежък проблем за намаляването на присъдите, за бързите производства, за най-най-най-тежките престъпления. От една страна не трябва да има различен режим, от друга страна има тежък проблем сред обществото. Тежък проблем сред хората, които са засегнати от тези тежки престъпления и които, когато процесът приключи, когато се стигне до присъда, биват разочаровани страната, която е пострадала, техните близки, много от хората, които са следели какво се случва, че се получават доста ниски присъди. Затова тук няма да кажа как ще гласуваме. Нека всеки по съвест да реши, защото проблемът е тежък. Може би по-скоро трябва Правната комисия и през друга законодателна инициатива да се намери по-прецизното решение или ако може на този етап, аз не аз не съм толкова голям специалист в тази област, за да мога да кажа – може ли с една малка поправка да се постигне нужният ефект и дали няма да се получат пък други проблеми в процесуалния ни закон. Неща, които чухме от хората, които работят с експертиза в тази посока. С това приключвам изказването си. Поправете законопроекта